Samo se uključite. Evo jesu, jesu. **Ćosić, Pero (HDZ)** Jesu? Dobro. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Na temelju članka 105. stavka 1. podstavka 1. i 3. članka 161. stavka 1. i članka 273. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora donosi Hrvatskom saboru potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora. Pod dva, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora. Pod tri, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za ratne Hrvatske, Hrvatskog sabora. Pod tri, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Pod četiri, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora, te pod šest, Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Ove navedene prijedloge odluka Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora utvrdio je na petoj sjednici održanoj 18. rujna 2024. godine, pa evo pročitat redom prijedloge tih odluka. Znači Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a u točki točki 1 razrješuje se potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a Josip Šarić. Točka 2, za potpredsjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a bira se Branka Juričev-Martinčev. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, stupa na snagu danom donošenja. Druga odluka je Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske

odluka, također će se objavit u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja. Treća, treći je Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za ratne veterane HS-a. Po točki 1, točka 1, razrješuje se član Odbora za ratne veterane HS-a Radoje Vidović. Točka 2, za člana Odbora za ratne veterane HS-a bira se Krunoslav Katičić i također, pod točkom 3, ova odluka će se objavit u Narodnim novinama, stupa na snagu danom donošenja. Četvrti, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a. U točki 1, razrješuje se član Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a Ivica Ivica Ledenko. U točki 2, za člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a bira se Marin Miletić i točka 3, ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja. Peti, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu HS-a. U točki 1, razrješuje se član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu HS-a Josip Šarić. U točki 2, za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu HS-a bira se Željko Turk, a ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i stupa na snagu danom donošenja. I točka, prijedlog, šesti odluke o razrješenju i imenovanju predstojnika Ureda predsjednika HS-a. U točki U točki 1, razrješuje se predstojnik Ureda predsjednika HS-a Tomislav Šimičević. U točki 2, za predstojnika Ureda predsjednika HS-a imenuje se Matej Brečić i ova odluka, također, objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja. Hvala kolegi Ćosiću. Imamo dvije replike, kolega Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedniče, koristim ovu poslovničku formu i ovo vrijeme da se u ime Kluba SDP-a i svoje osobno ime zahvalim kolegi Tomislavu Šimičeviću, predstojniku Ureda predsjednika HS-a na korektnoj suradnji, naravno u onoj mjeri u kojem je to između predstojnika Ureda predsjednika Sabora iz jedne stranke i oporbenog kluba bilo moguće. Hvala. Hvala na tome. Meni je bio isto tako jako dobar suradnik, ali se opredijelio za neke druge životne puteve. Kolegice Lugarić, izvolite. Zahvaljujem. Evo, kao i kolega Bauk, ja bih samo iskoristila ovu poslovničku mogućnost da upozorim, odnosno prinesem pozornosti svih nas ovdje malobrojno prisutnih na jednu zapravo pogrešku u životopisu novog predloženika za vašeg predsjednika ureda kolege Mateja Brečića. Mi smo nam je bivši kolega i on je napisao da mu je aktualni poslodavac Europski parlament, međutim, to nije točno, njemu je aktualni poslodavac Karlo Ressler, on kao lokalni asistent mu je poslodavac zastupnik, a ne EP i vrlo često naši lokalni asistenti govore da su im poslodavci EP i to naprosto nije točno. Lokalnim asistentima su poslodavci formalno zastupnici u EP-u, a to je nešto što koristim ovu priliku sada reći jer sam i sama bila na takvom radnom mjestu, da mi trebamo regulirati to radno mjesto. Mi se naime, kao lokalni asistenti naših zastupnika vodimo u istoj kategoriji kao kućne pomoćnice, spremačice i slične osobne usluge, naprosto naš pravni sustav ne poznaje to radno mjesto ni ništa drugo, evo, pa to je možda moj apel za nekakvu buduću raspravu. Uzet ću to na znanje pa ćemo vidjeti kako se s time budemo nosili u budućnosti. Ima li još zainteresiranih? Nema. Kolege Miletića nema pa ovaj, onda gubi pravo govora, tako da smo došli do kraja. Zaključujem raspravu. Hvala svima. Vidimo se sutra u 9 i 30.